Шановні народні депутати, доброго ранку! Будь ласка, займайте свої місця. Підготуйтесь до реєстрації. Починаємо роботу.

народні депутати, будь ласка, займіть свої місця. Прошу підготуватись до реєстрації.

Зареєстровано 391 народний депутат України. Ранкове засідання Верховної Ради України оголошую відкритим. Шановні народні депутати, сьогодні день народження у нашого колеги, народного депутата Сергія Анатолійовича Мінька, депутатська група "За майбутнє". Вітаю! Шановні колеги, відповідно до частини третьої статті 25 Регламенту Верховної Ради України у п'ятницю ми маємо час на 30 хвилин для оголошення депутатських запитів. Однак, нам надійшла, до президії надійшло прохання від двох фракцій на перерву з заміною на виступ. Слово надається Вакарчуку Святославу Івановичу, депутатська фракція "Голос". Доброго ранку, шановні народні депутати! Доброго ранку, шановна президія! Позавчора відбулось засідання, спільне засідання двох комітетів – у закордонних справах та євроінтеграції, на якому міністр закордонних справ заявив, що він персонально дав згоду на погодження так званої "формули Штайнмаєра", про яку багато так з нас з вами говорять в останні дні. Нагадую, що ця формула – це вільне трактування Мінських домовленостей, за якими говориться про те, що ми зобов'язуємося провести вибори на тимчасово окупованих територіях після одержання безпеки. Нічого конкретно про факт, як ми будемо отримувати цю безпеку, там немає. Ця тривожна заява була спростована в інтерв'ю одним з очільників фракції "Слуга народу", який сказав дослівно, що міністр закордонних справ щось наплутав, такого не було. Мене і всю нашу фракцію непокоїть така різність поглядів у людей, які сьогодні визначають владну позицію щодо міжнародних питань. Також я прочитав сьогодні блог шановного голови Комітету у закордонних справах, де він називає майбутні домовленості новою формулою, "формулою в якій, знову-таки, є слова про відведення військ, про отримання безпеки, про зобов'язання провести вибори на всій території України, включаючи територію окупованого Донбасу, але немає ні слова про те, як ця безпека буде отримуватись. І в мене просте і чітке питання, я задавав його на комітеті, я хочу задати його зараз. Скажіть, ви збираєтеся організовувати безпеку без того, щоб отримати контроль України над кордоном? Якщо так, то це здача інтересів України і шлях до втрати суверенітету. Якщо ні, то ми вимагаємо від міністра закордонних справ, від команди Президента, від всіх, хто сьогодні офіційно здійснює зовнішню політику, чітко сказати: ми проведемо вибори тільки тоді, коли отримаємо контроль над всією територією України. Дякую.

Колеги, спочатку ми маємо проголосувати про підтримку запиту не менше як однією третиною народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради, а потім – про направлення запиту до Президента України більшістю від конституційного складу, тобто 226 голосів "за". Шановні колеги, ставиться на відкрите поіменне голосування підтримка запиту народних депутатів (Вельможного, Шахова, Сухова) до Президента України щодо недопущення зриву опалювального сезону 2019-20-го років в місті Золоте та місті Гірське Луганської області.

Колеги, ставиться на голосування рішення про направлення попередньо підтриманого депутатського запиту до Президента України. Прошу голосувати. Рішення не набрало 226 голосів. Отже, переходимо до зачитування запитів. Запити: Від Олександра Ткаченка та Івана Шинкаренка до Комітету Верховної Ради України з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування, Комітету Верховної Ради України з питань бюджету, Кабінету Міністрів України, Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства фінансів України, Одеської обласної державної адміністрації щодо вжиття заходів, дієвих заходів для забезпечення фінансування медичних закладів. Михайла Бондаря до голови Львівської обласної державної адміністрації, тимчасово виконуючого обов'язки директора Департаменту дорожнього господарства, транспорту та зв'язку Львівської обласної державної адміністрації, начальника Служби автомобільних доріг у Львівській області щодо незадовільного експлуатаційного стану дороги районного значення Яблунівка-Побужани та необхідності проведення ремонту мосту і дороги на ділянці протяжністю 0,2 км.

Олексія Жмеренецького до міністра охорони здоров'я України, міністра фінансів України щодо недофінансування закладів охорони здоров'я міста Шепетівка. Олександра Ткаченка до Кабінету Міністрів України, Міністерства розвитку громад та територій України, міністра енергетики та захисту довкілля України, міністра фінансів України, Одеської обласної державної адміністрації стосовно необхідності всебічного розгляду колективного звернення мешканців села Карналіївка Білгород-Дністровського району Одеської області щодо проведення будівельних робіт з розчищення русла річки Алкалія. Алкалія. Анастасії Ляшенко до Прем'єр-міністра України, голови Національної комісії щодо здійснення державного регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, генерального директора Публічного акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації "Лубнигаз" щодо загрози початку опалювального сезону у закладах освіти Оржицького району Полтавської області. Дмитра Чорного до Прем'єр-міністра України про забезпечення жителів міста Жовті Води Дніпропетровської області та прилеглих населених пунктів централізованим водопостачанням та водовідведенням, проведення реконструкцій водопровідних мереж комунального підприємства "Жовтоводський водоканал" Дніпропетровської обласної ради". Дмитра Чорного до Прем'єр-міністра України про фінансування у 2020 році Державної цільової програми радіаційного і соціального захисту населення міста Жовті Води на 2013-2022 роки. Ігоря Гузя до Міністерства охорони здоров'я України щодо питання безперебійного забезпечення препаратами інсуліну громадян, хворих на діабет. Ігоря Гузя до Прем'єр-міністра України, голови правління Пенсійного фонду України щодо необхідності вирішення питання сплати вугільними підприємствами Волині страхових внесків, ЄСВ та інших платежів до Пенсійного фонду України з метою розблокування нарахувань по соціальних виплатах шахтарям. Ігоря Колихаєва до Прем'єр-міністра України щодо створення на базі Херсонського обласного онкологічного диспансеру Південного центру радіаційної терапії. Ігоря Колихаєва до Прем'єр-міністра України щодо відновлення очисних споруд в місті Берислав Бериславського району Херсонської області. Валерія Колюха до Голови Служби… України, голови Київської обласної державної адміністрації щодо правомірності діяльності спиртового цеху товариства з додатковою відповідальністю "Узинський цукровий комбінат" через загрозу настання катастрофічних екологічних наслідків в місті Узин Київської області та перевірки їх дозвільної документації. Сергія Льовочкіна до Прем'єр-міністра України щодо накопичення масштабних проблем бідності в Україні. Володимира Іванова до Прем'єр-міністра України, міністра фінансів України щодо необхідності внесення змін до розпорядження Кабінету Міністрів України від 10 липня 2019 року та перерозподілу коштів субвенції з державного бюджету до бюджету Тавричанської сільської об'єднаної територіальної громади Каховського району Херсонської області. Олександра Гереги до Прем'єр-міністра України щодо перевірки фактів недотримання установами Пенсійного фонду України положень постанови Кабінету Міністрів від 22 серпня 2018 року № 649. Олександра Гереги до міністра розвитку громад та територій України щодо встановлення систем індивідуального опалення в будинках. Юлія Іоффе до Прем'єр-міністра щодо невідкладного врегулювання проблемних питань вугільної галузі, виділення необхідного фінансування для забезпечення сталої роботи державних вугледобувних підприємств, соціального захисту працівників та виплати заборгованості по заробітній платі. Групи народних депутатів (Вельможного, Шахова, Сухова) до Прем'єр-міністра України щодо недопущення зриву опалювального сезону 2019-2020 років в місті Золоте та місті Гірське Луганської області. Олексія Жмеренецького до директора Державного бюро розслідувань щодо порушення основоположних прав і свобод людини та громадянина, а також втручання в господарську діяльність підприємства працівниками ДФС України. Мар'яни Безуглої до Генерального прокурора України про розслідування кримінального провадження. Романа Іванісова до Голови Служби… України, Міністерства внутрішніх справ України, Генерального прокурора України щодо неналежного, на думку громадськості, розслідування низки кримінальних проваджень. Володимира Арешонкова до міністра фінансів України щодо недофінансування виплат населенню, постраждалому від аварії на ЧАЕС. Володимира Арешонкова до міністра інфраструктури України щодо вирішення проблеми ремонту дороги місцевого значення на території Словечанської об'єднаної територіальної громади. Юрія Павленка до міністра соціальної політики України про порушення вимог законодавства з питань усиновлення дітей-громадян України. Юрія Павленка до міністра внутрішніх справ України про усунення дискримінації щодо курсантів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які навчаються у вищих навчальних закладах МВС. Павла Якименка до міністра енергетики та захисту довкілля України, голови Державної служби геології та надр України, Харківського міського голови, начальника Головного управління Національної поліції в Харківській області, прокурора Харківської області, голови Харківської обласної державної адміністрації щодо проведення перевірки діяльності ПРАТ "Харківський коксовий завод" та ПРАТ "Термолайф" на предмет порушення конституційних прав громадян на безпечне для життя і здоров'я довкілля, вжиття відповідних заходів врегулювання. Сергія Власенка до Генерального прокурора України щодо здійснення екс-головою Правління Національного банку України Гонтаревою злочинних дій, пов'язаних із фінансовими оборудками оточення Януковича на суму більшу 1 мільярд 200 мільйонів доларів США. Мар'яни Безуглої до Київської міської державної адміністрації щодо деяких питань дорожньої інфраструктури та внутрішньо-квартальних проїздів. Сергія Лабазюка до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, начальника штабу — заступника керівника Антитерористичного центру при Службі безпеки України щодо включення до списку обміну полоненими громадянки України Юрчак Марини Анатоліївни. Сергія Лабазюка до Прем'єр-міністра України, міністра соціальної політики України щодо необхідності негайного підвищення пенсій педагогічним та медичним працівникам. Олександра Горенюка до Одеського міського голови щодо вирішення питання ремонту та забезпечення багатоповерхових будинків ліфтами у Суворовському районі міста Одеси. Олександра Куницького до Харківського міського голови щодо розірвання договору оренди від 17 січня 2008 року Харківської міської ради з ТОВ "КОНТАКТ ПЛЮС", як недоброчесним орендарем земель на Журавлівському водосховищі міста Харкова, за порушення умов договору надання земельної ділянки в оренду, систематичний недопуск громадян до водних ресурсів, передачі земель в незаконну суборенду третім особам та критичного стану екологічної ситуації. Групи народних депутатів (Андрійовича, Прощука та інших. Всього 8 депутатів) до Прем'єр-міністра України, міністра охорони здоров'я України, міністра фінансів України щодо критичної ситуації з виплати заробітної плати медичним працівникам закладів охорони здоров'я Надвірнянського та Богородчанського районів Івано-Франківської області. Групи народних депутатів (Андрійовича, Матусевича та інших. Всього 7 депутатів) до Прем'єр-міністра України, міністра інфраструктури України, міністра фінансів щодо капітального ремонту дороги С 000917 Гвізд-Молодків та дороги 0901103 Росільна-Надвірна Надвірнянського району Івано-Франківської області. Павла Мельника до Прем'єр-міністра України щодо проведення ремонту ділянки автомобільного шляху 3 0408 територіального значення від міста Токмак Токмак до міста Оріхів загальною довжиною 46 кілометрів, а також автомобільного шляху національного значення H-30 від міста Василівка до міста Бердянськ загальною довжиною 143 кілометри. Павла Мельника до міністра охорони здоров'я України щодо сприяння Міністерства охорони здоров'я України фінансуванню, визначенню юридичного підпорядкування відповідним органам державної влади, а також недопущенню закриття Молочанської районної лікарні, що знаходиться у місті Молочанськ Токмацького району Запорізької області. Оксани Савчук до міністра культури, молоді та спорту України, Міністерства освіти і науки України щодо вжиття заходів реагування з метою збереження та розвитку початкової мистецької освіти. Оксани Савчук до Прем'єр-міністра України, міністра фінансів України, міністра інфраструктури щодо передбачення видатків у Державному бюджеті України на 20-й рік на будівництво моста через річку Бистриця Солотвинська та транспортної розв'язки в районі вулиць Хіміків місті Івано-Франківську та забезпечення виділення в повному обсязі освітньої та медичної субвенцій для належного виконання повноважень, делегованих державою. Олександра Аліксійчука до віце-прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України, Прем'єр-міністра, міністра розвитку громад та територій України, міністра фінансів, міністра охорони здоров'я, Генеральної прокуратури України, голови Рівненської обласної ради, голови Рівненської обласної державної адміністрації щодо розподілу медичних субвенцій. Ірини Геращенко та Марії Іонової до Мукачівського міського голови, голови Закарпатської обласної державної адміністрації щодо надання дієвої допомоги в забезпеченні належних житлових умов колишній учасниці бойових дій в АТО Лушпинській Вікторії Володимирівні та її малолітньому сину Приймаку Марку Артемовичу, який є інвалідом по слуху. Вікторії Кінзбурської до Генеральної прокуратури України щодо вчинення окремими працівниками Генеральної прокуратури України незаконних дій, якими фактично заблоковано роботу низки суб'єктів господарювання міст Харкова та Києва, а також Харківської області. Групи народних депутатів (Герасимова, Геращенко та інших. Всього 13 депутатів) до Голови Служби безпеки Міністерства внутрішніх справ щодо забезпечення проведення неупередженого, об'єктивного та оперативного розслідування фактів протиправних посягань на майно, належне… яке належить колишньому голові Національного банку України Валерії Гонтаревій та членам її сім'ї. Олександра Горенюка до Одеського міського голови, начальника Головного управління Державної фіскальної служби в Одеській області, начальника Головного управління Національної поліції в Одеській області щодо можливого незаконного функціонування закладів з продажу алкогольних напоїв та можливого незаконного обігу наркотичних засобів у Суворовському районі міста Одеси. Лариси Білозір до Кабінету Міністрів України, Державного агентства автомобільних доріг України, Міністерства інфраструктури щодо ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення Р-33, Р-54, Т-02-02, Т-02-22, Т-02-33. Дмитра Шенцева до міністра енергетики та захисту довкілля України щодо забезпечення постачання електроенергії споживачам в обсягах, необхідних для життєдіяльності в сучасних умовах. Руслана Требушкіна до виконуючого обов'язків голови Державного агентства автомобільних доріг України щодо передбачення коштів на виконання робіт з капітального ремонту автодоріг на вулиці Шмідта, вулиці Добропільська та вулиці Шосейна міста Покровськ Донецької області у Державному бюджеті на 2020 рік. Руслана Требушкіна до Прем'єр-міністра України щодо передбачення коштів на виконання робіт з капітального ремонту шляхопроводів Західний та станція Нова, що проходять через місто Покровськ Донецької області у Державному бюджеті на 2020 рік. Павла Фролова до міністра у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій, міністра фінансів України щодо вжиття заходів для вирішення соціально-економічних та житлових проблем внутрішньо переміщених осіб. Марії Мезенцевої до керівника Приватного акціонерного товариства "Холдингової компанії "Київміськбуд" стосовно планів та термінів усунення аварійної ситуації Приватним акціонерним товариством "Холдингова компанія "Київміськбуд" на ганку будинку по вулиці Глушкова, 9-В. Анни Скороход до генерального директора Приватного акціонерного товариства "Київобленерго" щодо невиконання Приватним акціонерним товариством "Київобленерго" умов Договору по підключенню до електричних мереж житлових будинків в селі Софіївська Борщагівка. Павла Фролова до Прем'єр-міністра України про вдосконалення приватного регулювання оціночної діяльності та скасування положень відомих нормативних актів... відомчих нормативних актів у сфері оцінки майна, якими запроваджені непередбачені законами штучні обмеження в галузі оцінки. Марини Бардіної до голови Київської міської державної адміністрації щодо закриття Соціальної квартири і Денного центру. Степана Кубіва до Прем'єр-міністра України щодо необхідності реагування урядом на існуючі загрози розвитку виробництва та виноградарства в Україні. Степана Кубіва до Прем'єр-міністра України щодо необхідності забезпечення урядом ефективної роботи Комітету з призначень керівників особливо важливих для економіки підприємств. Запити всі. Шановні колеги, переходимо до роботи. Переходимо до питання представлення проекту Закону про Державний бюджет України на 2020 рік. Шановні народні депутати, розглядаємо питання про представлення проекту Закону України про Державний бюджет України на 2020 2020 рік (реєстраційний номер 2000). Відповідно до частини третьої статті 154 Регламенту Верховної Ради України питання розглядається за процедурою повного обговорення. Для представлення проекту Закону про Державний бюджет України на 2020 рік запрошується міністр фінансів України Оксана Сергіївна Маркарова.

Шановний Голово, шановні заступники, шановні колеги народні депутати, шановні українці, Україна цього літа розпочала новий політичний цикл - на демократичних виборах було обрано Президента України, на демократичних виборах було обрано новий парламент і сьогодні новий уряд, сформований вами, представляє вперше проект до першого читання Державного бюджету на 2020 рік. За дуже-дуже короткий період роботи нового уряду з 29 серпня ми доклали максимум зусиль для того, щоб представити вам максимально якісний документ, який забезпечує ефективне витрачання коштів платників податків в першу чергу і який дозволяє нам не тільки забезпечити подальше економічне зростання на тлі досягнутого зростання, але і максимально його прискорити. Хочу звернути вашу увагу на те, що ми представляємо сьогодні проект Державного бюджету до першого читання до того, як уряд представляє свою програму дій, і до того, як ви цю програму дій затвердите. ми робимо це тому, що норми Конституції і норми Бюджетного кодексу для нас є обов'язковим до виконання. Тому що закон один для всіх. І тому, що ми до 15 вересня, як того вимагає Конституція, зобов'язані надати вам цей документ і зобов'язані почати цю дискусію з парламентом. Державний бюджет – це не декларації, це не обіцянки, не набір побажань, це головний фінансовий документ країни. І саме тому він базується дуже чітко на макроекономічному прогнозі, на чітких розрахунках як доходів, так і видатків в цьому бюджеті. Стратегічними цілями нашими, і ці цілі – це цілі Президента, ваші цілі як Верховної Ради і наші цілі як уряду – це, по-перше, максимально прискорити економічне зростання. А по-друге, і мабуть, це навіть найважливіше, – це максимально прискорити перехід цього зростання у зростання добробуту наших людей. Бюджет, який ми сьогодні обговорюємо – і ви вже мали змогу познайомитись з цифрами, у вас є як сам текст проекту бюджету, який Міністерство фінансів роздрукувало, так і дуже короткий виклад його я бачу у багатьох в руках базований на макроекономічному прогнозі, який ухвалений ще в травні 2019 року. І перегляд цього макропрогнозу, який Бюджетний кодекс дозволяє зробити між першим і другим читанням, ще у нас попереду. Тому сьогодні тут бюджет базується на реальному зростанні ВВП в 3,3 відсотки і тих макроекономічних показниках, і тих соціальних стандартах, які затверджені ще попереднім Кабміном в травні місяці. задекларували амбітну мету – зростання в 5-7 відсотків щорічно. Це дуже амбітна мета і вона досяжна. Але для того… І насправді найголовніше, що це найправильніший спосіб боротьби з бідністю. Але для того, щоб ми це побачили саме в бюджеті, для цього нам необхідна в тому числі і активна співпраця з вами по тим законопроектам, які ви активно голосуєте останні два тижні, і ті законопроекти, які ви ще будете голосувати Звичайно, дуже легко критикувати саме бюджет за те, що зарплати замаленькі і соцстандарти не так зростають швидко, як хотілось би. Хоча в цьому бюджеті ви побачите зростання практично по всім важливим сферам для українців. Однак, замість критики треба робити дуже конкретні дії, які до цього призведуть. А це і знищення корупції в державних підприємствах, і прискорення приватизації, це і запуск концесії для того, щоб інвестиції прийшли в Україну, це і реальна реальна боротьба з порушеннями митних правил і побудова, дійсно, сильної, прозорої, вільної від корупції митниці, це і приведення дуже багатьох сфер до європейських стандартів. Це все те, що зараз дуже активно обговорюється в комітетах, підкомітетах і в залі. Тому, чи могли ми це все зробити за два два тижні і відобразити в державному бюджеті? Звичайно ні. Але ми впевнені, що всі ці кроки, які ми разом з вами зараз робимо, вони в тому числі будуть мати позитивний ефект під час розгляду державного бюджету і при його подачі до другого читання. Хочу запевнити як міністр, яка зробила не один уже бюджет, що цей документ є збалансований, він є реалістичний і цей бюджет передбачає фінансування всіх пріоритетних видатків. Зупинюсь на декількох з них. Перше. Доходи даного бюджету складають 1 мільярд 79… 1 трильйон 79 мільярдів гривень. Важливо, що вперше ми не подаємо під цей законопроект зміни до Податкового кодексу. Немає. Всі доходи, які враховані в цьому бюджеті, базуються виключно на сьогоднішніх доходах і на сьогоднішніх ставках. І ми зменшуємо насправді цим бюджетом перерозподіл податків через бюджет, тобто ми зменшуємо те, що ми забираємо у підприємців для того, щоб профінансувати державні видатки. Хочу зазначити, правда, що ряд законопроектів, які ми будемо подавати у Верховну Раду і які визначив Президент як пріоритетні, і про легалізацію грального бізнесу, і про легалізацію бурштину, якщо вони будуть підтримані вами, обговорені і підтримані до другого читання, це додатковий ресурс, який до того, що вказано тут, ви зможете розподілити на охорону здоров'я, освіту і інші соціальні сфери. У видатках. У видатках у нас в фокус, ну, в першу чергу, звичайно, це національна безпека і оборона. В цьому бюджеті на національну безпеку і оборону закладено 245 мільярдів гривень, при чому постатейно розподілені (це 5,4 відсотки до ВВП), постатейно розподілені видатки, базуючись на видатках 19-го року. І прошу звернути увагу, що з'явилась окрема бюджетна програма 6501060, в якій на Раду національної безпеки закладено додаткові кошти, які будуть розподілені до другого читання. Що стосується освіти На освіту заплановано загальну суму в 136,4 мільярда. Це закладено фінансування і на освітню субвенцію, і на фінансування "Нової школи", і на заклади вищої освіти, на інклюзивну освіту. Вперше в цьому бюджеті ми передбачаємо 300 мільйонів на розвиток… на фонд розвитку вищої освіти, тобто розвиток саме науки. Охорона здоров'я – 108 мільярдів гривень. Це більше ніж в 19-му році. І повністю закладено і первинну медицину, і реімбурсацію вартості ліків, і екстрену медицину, і старт вторинної медицини з 1 квітня. Культура, інформаційна сфера дуже важлива. Як ви знаєте, зараз вона у нас скоординована в одному міністерстві. На підтримку кінематографу – 1,3 мільярда; на продовження будівництва важливих, значимих об'єктів в цій сфері; на Український інститут книги і взагалі розвиток книги; на музейну справу – 1,4 мільярда. Головне, прошу звернути увагу, що на суспільний мовник наш також закладено повне фінансування, яке вимагає закон, – 2 мільярди. Дорожня інфраструктура, те, що дуже багато кого цікавить. В цьому році у нас вперше 100 відсотків наших акцизів йде в дорожній фонд. Тому в бюджеті передбачено 74,4 мільярда, це на 19,3 мільярда більше ніж в 19-му році. якщо ми з вами будемо ефективні в роботі, яку ми робимо в податковій і в митниці, і акцизи будуть збиратись більше, автоматично ця сума буде збільшуватись, і на дороги буде виділено більше. Багато хто звернув увагу, що ми витрачаємо дуже багато в цьому бюджеті на виплату і обслуговування нашого боргу і внутрішнього, і зовнішнього. Майже третина бюджету йде на ці видатки, тому що після 15-го року, після реструктуризації у нас було декілька років, коли нам не треба було повертати. На жаль, з 19-го року ця ситуація повернулась. Але те, що ми повністю забюджетували і повністю виконаємо свої зобов'язання, дозволить нам на кінець 20-го року наш борг до ВВП знизити до 46,7 відсотка. Це робить нашу економіку стійкішою, це робить нас більш готовими до наступних років, і це дозволить нам більше коштів в майбутньому виділяти на розвиток. Державний фонд регіонального розвитку, багато, хто запитував, в бюджеті виділено 9,5 мільярда. як того і вимагає Бюджетний кодекс, тому пріоритети, які держава хоче на регіональному рівні забезпечити, будуть повністю забезпечувати. Ще раз хочу наголосити, це не фінальний варіант бюджету. Це бюджет, який ми сьогодні передаємо, цим виступом, на площадку Верховної Ради для початку абсолютно професійної, відвертої дискусії з вами для того, щоб повний розгляд пройти, як того вимагає Бюджетний кодекс. Ті законопроекти, які ви зараз обговорюєте: відкриття ринку землі, старт концесій, прозора приватизація, наведення ладу на митниці, полегшення податкового адміністрування. Я хочу подякувати за ті законопроекти, які вже проголосовано. І попросити вас підтримувати ті законопроекти, які в в рамках нашої євроінтеграції і виконання всіх цих питань не тільки дозволять нам зробити всі ці речі, але і дозволять нам покращити наші прогнози, дозволять нам прискорити зростання ВВП і дозволять також відповідно в бюджеті відобразити, як саме це позначиться на зростанні добробуту наших громадян. Давайте зараз, з сьогоднішнього дня, і до процесу повного розгляду бюджету зробимо разом цю роботу і зробимо наш бюджет таким, яким ми дамо дороговказ і українським громадянами, і українському бізнесу, і іноземним інвесторам. Дякую і готова відповісти на запитання. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Оксана Сергіївна. Я прошу записатись на запитання до міністра фінансів України. Регламент – 15 хвилини.

вивчали цей бюджет, маємо ряд питань. Декілька хотів, два буквально, зараз задати, оскільки часу небагато. Перше. Що стосується оборонного бюджету, ми вітаємо те, що додатково 28 мільярдів було виділено на збільшення оборонного бюджету. Питання. Чи будуть ці кошти до другого читання перерозпреділені на розпорядника Міністерства оборони, чи вони залишаться в розпорядника РНБО? Це перше питання. І друге питання, що стосується

Дайте завершити, будь ласка. дайте завершити питання. ЦАБАЛЬ В.В. … перегляди програми по освіті, наприклад, ріст зарплати вчителям? Дякую. Дуже дякую за запитання. До другого читання, безумовно, буде перерозподілено ці видатки, які зараз стоять на окремій програмі. Бюджетний кодекс каже про те, що всі видатки на безпеку та оборону, а це 15 розпорядників, повинні бути розподілені за рішенням РНБО. Це засідання РНБО буде проведено до того, як ми будемо подавати бюджет до другого читання. Відповідно, у вас також є змога коментувати зараз, подаючи ваші пропозиції, і їх теж можна буде обговорити. Тому до другого читання це буде повністю перерозподілено, по 15 розпорядникам цієї статті не буде, Що стосується освіти. Ми абсолютно всі питання, які стосуються і освітньої субвенції, і це питання розрахунків, і конкретних формул. Я хочу сказати, що якщо, наприклад, по медицині Україна в середньому відсоток до ВВП витрачає менше ніж в середньому країни по OECD, то по освіті Україна витрачає більше ніж в середньому країни по OECD. Тому питання в тому числі чим займаються зараз всі наші головні розпорядники, всі міністри – це питання пошуку всередині ефективності. Те, що ми говорили, чому цей бюджет, у нас така робоча його назва "Бюджет ефективності". Тому для того, щоб додати нам… Дайте, будь ласка, завершити. питання на освіту по конкретним програмам, може розглядатися збільшення. Давайте це також обговорювати разом на підкомітетах, на профільному комітеті і бюджетному. Однак, давайте ще подивимось всередині і в програмах, там, де є, дійсно, питання ефективності.

Пані Оксано, я все-таки в продовження попередньої теми, тому що багато питань викликали ці 26 мільярдів на РНБО. Я так розумію, що РНБО не спромоглося станом на зараз розподілити воєнний бюджет. Тобто найважливіший пункт, який мав би бути забезпеченим в першу чергу, не був розподілений саме через те, що РНБО ще не прийняло жодного рішення за весь час роботи, власне кажучи, нової влади. В чому проблема, по-перше? А, по-друге, все-таки які будуть пріоритети у розподіленні цього бюджету? І, дуже сподіваюся все-таки, що ми не будемо бачити такого правового нігілізму, як записані на РНБО, таких величезних сум. Дякую. Дуже дякую. Насправді, вони записані не на РНБО, це програма, яка передбачає якраз розподіл між 15 розпорядниками. Я б не говорила, що РНБО не спромоглося, я хочу ще раз сказати, що уряд новий і нове РНБО працюють, тільки фактично працювали два тижні до подачі цього документу. Тому багато дуже процедур, які повинні були бути зроблені до 29 серпня, не всі з них були завершені, відповідно треба було досить швидко завершувати бюджет. І тому це абсолютно не суперечить Бюджетному кодексу таке подання, і зараз у нас є час провести якісно дискусію, і отримати від РНБО розподіл, який обов'язково буде враховано до другого читання. Прошу передати слово Павленку Юрію. Павленко Юрій Олексійович. повним розчаруванням, він не те, що долає епоху бідності, він, навпаки, консервує епоху бідності. Окремо хотів би звернути увагу, що даним проектом не виконується жодних зобов'язань щодо поліпшення захисту забезпечення прав дитини, ні на лікування, ні щодо соцзахисту, ні підтримки дітей, які постраждали від військових дій. Окремо звертаю увагу щодо дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, у яких виплати прив'язані до прожиткового мінімуму, а він піднімається лише на 5 відсотків. Вони і так вже в бідності і волають виконати укази відповідні Президента України. Тому чому бюджет 2020 року продовжує бути бюджетом вимирання… Дайте завершити, будь ласка, О.С. Дуже дякую. Що стосується всіх соціальних програм, які закладені в цьому бюджеті. А це і програма допомоги сім'ям з дітьми, в яку закладено 59,5

як вони зростають в цьому навіть бюджеті. Ми навіть задекларували, і дуже багато хто критикував за те, що ми задекларували, що ми беремо на себе, Міністерство соціальної політки буде працювати над переглядом і реальним встановленням реального прожиткового мінімуму. Тому що це важливе питання, яке треба обговорювати і треба теж знаходити в даному випадку правильні рішення. І плюс дуже важливе питання, за яке, я сподіваюсь, що ви сьогодні проголосуєте… МАРКАРОВА О.С. …яке ви проголосуєте, це питання верифікації. Для того, щоб всі діти, всі ті, хто дійсно потребує, його отримали, треба, щоб ці кошти не розкрадалися тими, хто не повинен його отримувати. Тому дуже важливо для того, щоб ми разом з вами підійшли до правильного сфокусування цих програм і могли більше дати і дітям, і дітям, які постраждали і так далі. Тому Міністерство соціальної політики, ми разом з ними готові працювати дуже активно над цим законопроектом. Будь ласка, давайте свої пропозиції щодо перерозподілів всередині, я думаю, що ми дуже активно обговоримо це зі всіма депутатами. Дякую. Дякую. Давиденко Валерій Миколайович, позафракційні. за обсяги спеціального режиму оподаткування в 2013 році. Реально порушує пункт 42 "Прикінцевих положень" Бюджетного кодексу України щодо виділення одного відсотка на підтримку підприємств агропромислового комплексу, що відповідає порядку 8 мільярдам Також відсутність коштів на проведення земельної реформи. У проектів бюджету передбачається лише 78 мільйонів гривень, що менше призначень поточного року на 165 мільйонів або на 68 відсотків. Також у проекті бюджету немає коштів від надходження… від продажу земель, і ця вся підтримка 4,5 мільярда направляється на фінансування покупки землі. Тобто бюджет проїдання, а не розвитку агропромислового комплексу. Я вам дуже дякую за це запитання. Значить, перше. Ті програми підтримки АПК, які були попередні два роки, я закликаю подивитися , як вони використовувалися останні два роки, і кожен раз в кінці року майже половину цих коштів повертались у бюджет або перерозподілялись на інші програми. Для чого виділяти кошти на програми, які не використовують їх протягом року? Тому давайте подивимося і давайте подивимося, скільки дійсно реально потрібно на ці програми. Друге питання. Щодо підтримки ринку землі. Кошти, які виділені і в цьому році, і в попередньому, і в наступному році, саме оця програма на підтримку розвитку, вона виділялась на те, щоб нарешті навести лад в Держгеокадастрі і щоб навести в Земельному кадастрі лад, і щоб там була вся інформація для того, щоб у нас були межі нормальні і так далі. На жаль, ми всі знаємо, що цього не зроблено, і ви чули Прем'єр-міністра, сказав, що будуть зроблені кадрові рішення, і там буде наведений лад. І це те, чого від нас вимагають, в першу чергу, власники паїв, фермери і всі. Третє. 4,4 мільярда, які у нас закладені на підтримку розвитку землі. Що це таке? Це кошти на здешевлення кредитів… Дайте завершити, будь ласка. МАРКАРОВ О.С. Проводячи земельну реформу, ми з вами повинні зробити головне: захистити власників паїв і захистити тих, хто хоче, маленьких фермерів, маленьких людей, які працюють на землі і хочуть купити землю. Тому ми повинні їм дати довгий дешевий ресурс. Саме тому ці 4,4 мільярда зараз записані на програму здешевлення кредитів. Це буде зроблено в двох формах: форма номер 1 – це безпосередньо дотування ставки, і форма номер 2 – це створення фонду, в який будуть вносити кошти, в тому числі, наші міжнародні партнери для того, щоб гарантувати частину кредиту, щоб банки давали кредити з більшою готовністю, щоб вимагали менше документів насправді від саме цих людей, які захочуть купити і працювати на своїй землі і для того, щоб цей процес запустити. Тому давайте це ще раз обговоримо в аграрному комітеті, давайте це ще раз обговоримо в бюджетному комітеті Дякую. Камельчук Юрій Олександрович, фракція "Слуга народу". 10:50:55 КАМЕЛЬЧУК Ю.О. Доброго дня, Оксана Сергіївна! Я хочу задати дуже коротко три речі. Перша. Яка офіційна позиція Міністерства фінансів щодо ренти на газ і нафту? Тому що якраз от в цьому документі, який роздали, написано

але й людям, якщо будуть закриватися ці підприємства. І третє, все ж таки хотілось би трішки ще деталей додати щодо компенсаторів перекриття сум з відміною пайових внесків, і насправді, чи вдасться і яким чином будуть розподілятися і чи будемо ми, народні депутати впливати якимось чином на розподіл субвенцій для міст, в яких будуть у зв'язку з цим певні труднощі? Дякую. Дуже дякую. Давайте я розпочну спочатку з… коротко відповім по ресурсній частині. Даний законопроект не враховує тих інших законопроектів, які ми обговорюємо зараз у податковому комітеті, і ми готові на них працювати, і ми тут повністю підтримуємо бюджетний… податковий комітет по всім законопроектом, давайте там це обговорювати. Тут, в бюджеті поки що тільки чинні ставки. Це перше. Друге питання, яке стосується шахт. Колеги, якщо ви проаналізуєте бюджети, починаючи з 15-го року, у нас завжди були програми на реструктуризацію шахт і завжди були програми на покриття збитків. Що значить "покриття збитків"? Це значить, що в цих шахтах собівартість продукції набагато більша, ніж та ціна, по якій вони будуть продавати. Тому реформа, яка тут повинна була бути проведена, і я сподіваюсь, що ще буде проведена дуже швидко, це подивитися чесно на всі шахти і чітко розподілити їх на ті шахти, які можуть бути прибутковими, але для цього в них треба щось інвестувати і в них треба інвестувати, і на ті шахти, які незалежно від будь-яких дій, які можуть бути зроблені, ніколи не можуть стати прибутковими. Тому по цим шахтам...

готові разом з міністром енергетики та екології ці питання обговорити. Що стосується місцевих бюджетів. Давайте, прийшов час поговорити, провести відверту дискусію про місцеві бюджети. на єдиному казначейському рахунку знаходиться 72,4 мільярда коштів місцевих бюджетів, 7,7 мільярда лежить на депозитах. З 103,4 мільярда власних коштів, капітальних видатків власних... власних коштів місцевих бюджетів, використано на сьогоднішній день 34,8 мільярда. Ми ще розподіляємо Державний фонд регіонального розвитку. Про які втрати ми говоримо, коли ми говоримо? Мені здається, нам треба проводити дуже гарну дискусію, відкриту і чесну, і прозору з нашими місцевими бюджетами щодо ефективного витрачання тих коштів, які вже є у місцевих бюджетів. Це не значить, що не треба подивитися міжбюджетні трансферти. Тому що Польща, наприклад, коли проводила децентралізацію, а наша децентралізація, яку ми проводимо з 15-го року, подібна дуже до моделі, яку проходила Польща, Польща її проводила 10 років. І 10 років ми дивилися, де формули працюють правильно в Польщі, де неправильно, і мінялись постійно. Давайте проведемо цю дискусію, давайте подивимося, на яких рівнях не працюють. Давайте завершимо децентралізацію, тому що у нас досі не завершена вона в частині формування районів і так далі. пайовий внесок, який в попередньому році, в 2018, згенерував аж 1,6 мільярда, а в цьому році аж 1 мільярд, це абсолютно неспівставні цифри з десятками мільярдів, якими зараз оперують місцеві бюджети вже. І наостанок – головні податки для місцевих бюджетів… Шановні народні депутати, для доповіді щодо відповідності проекту Закону про Державний бюджет України вимогам Бюджетного кодексу запрошується голова Комітету Верховної Ради України з питань бюджету Юрій Юрійович Шановний Дмитре Олександровичу, народні депутати, міністр фінансів, Кабінет Міністрів своєчасно подав до Верховної Ради законопроект про Державний бюджет на 2020 рік сьогоднішнє представлення цього законопроекту відбувається у визначений законодавством термін. Отже, парламент має можливість розглянути такий документ за визначеною Регламентом спеціальною процедурою. Спочатку слід зауважити, що попереднім урядом не виконано вимоги статті 33 Бюджетного кодексу щодо схвалення та подання Верховній Раді Бюджетної декларації на 2020 рік і два наступні роки. І це при тому, що саме попередній уряд ініціював запровадження такої декларації. такої декларації. Наразі немає урядового документа середньострокового бюджетного планування, що мав би визначати засади бюджетної політики на наступні три роки і, відповідно, мав би основою для складення проекту Державного бюджету на 2020 рік. Загалом щодо законопроекту є розуміння, що дотримання конституційного строку його подання не дало можливості новому уряду ретельно опрацювати показники бюджету та врахувати в законопроекті усі програмні завдання Президента, Кабінету Міністрів. Про це публічно заявляв Прем’єр-міністр та зазначив про намір суттєво доопрацювати законопроект до другого читання, виходячи з необхідності уточнення макроекономічного прогнозу, врахування програм діяльності уряду та бюджетних висновків Верховної Ради, які висновки Верховної Ради, які мають бути схвалені за результатом розгляду законопроекту в першому читанні. У середу на засіданні Комітету з питань бюджету міністр фінансів Маркарова Оксана Сергіївна презентувала основні показники і пріоритети проекту Державного бюджету на 2020 рік, звернувши увагу, що проект бюджету підготовлено відповідно до Бюджетного кодексу та на відміну від попередніх років сформовано на чинному податковому законодавстві. При цьому урядом подано системно пов'язаний з проектом бюджету законопроект 2144 щодо змін до Бюджетного кодексу, в якому серед іншого уточнено розподіл видатків повноважень між державним і місцевими бюджетами. Отже, такі законопроекти належить розглядати взаємопов'язано з метою дотримання збалансованості бюджетних показників та узгодження правових норм. Водночас членами комітету було звернуто увагу на окремні проблемні питання, які потребують подальшого обговорення при доопрацюванні законопроекту. Зокрема щодо, по-перше, прискорення підвищення прожиткового мінімуму до заявленого урядом нового рівня з уточненням відповідних показників бюджету. По-друге, обов'язковості розподілу видатків на національну безпеку і оборону, а також державних капітальних вкладень на реалізацію державних інвестиційних проектів. По-третє, опрацювання можливості збільшення фінансового ресурсу для спрямування на розвиток регіонів, а також проведення окремої дискусії щодо обсягів та напрямків бюджетної підтримки агропромислового комплексу, з огляду на значну роль такого сектору економіки в формуванні ВВП та в експортному потенціалі. На даний час передчасно давати загальну оцінку законопроекту, з огляду на необхідність детального аналізу показників проекту державного бюджету. Бюджетний комітет розпочав ґрунтовне опрацювання такого документу, маючи на меті вивчення урядових завдань щодо реалізації реформ по ключових сферах діяльності, виходячи з показників проекту бюджету, а також забезпечення ефективного і раціонального використання бюджетних коштів. Згідно із спеціальними регламентними нормами, Комітет з питань бюджету має розглянути пропозиції народних депутатів і комітетів до законопроекту та на перше читання підготувати відповідні висновки і пропозиції. Тому комітет направив відповідне звернення до комітетів і фракцій про необхідність формування пропозицій відповідно до вимог статті 156 Регламенту Верховної Ради. Зокрема, всі пропозиції повинні бути подані бюджетному комітету не пізніше 1 жовтня. При цьому комітет зазначає, що пропозиції мають бути збалансованими, тобто збільшення витрат або зменшення надходжень бюджету потребує визначення джерел їх покриття. Тому запрошую до конструктивної співпраці народних депутатів, фракції і комітети, уряд та закликаємо всіх до плідної роботи над проектом бюджету. Дякую за увагу. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Юрію Юрійовичу. Прошу записатись на виступи від депутатських фракцій і груп.

Вадим Івченко, фракція "Батьківщина". Шановні колеги, ви знаєте, прийняття бюджету, особливо я звертаюсь до новообраних депутатів, – це особливий документ, який буде визначати нову нову Конституцію на 2020 рік. Там є все: там є прожитковий мінімум, який має відповідно рахуватись згідно тих стандартів, які у нас є, там є мінімальні заробітні плати, там є місцеві бюджети, там є аграрії, там є всі. Колеги, і варто сказати про те, що кожен бюджет має відповідати в тому числі нашим заявленим принципам децентралізації. Але скажу так. Ось дивіться, ви подаєте законопроект, який забирає пайову участь з місцевих бюджетів. У тому числі в бюджеті цьому ви пропонуєте забрати акциз, приблизно це 13-44 відсотки. З місцевих бюджетів – мінус 7,7 мільярда. Пайова участь – мінус 1,1 мільярд. Мінус 2,2 мільярда – це фактично те, що недоотримують сільські територіальні громади. Ви не пропонуєте індексацію землі, ви не збільшуєте вартість землі, люди не отримують збільшену орендну плату, це мінус 2,2 мільярда в цьому ж бюджеті. При тому, що інфляцію ви закладаєте 7,4. Тобто товари зростуть, а у людей не збільшиться можливість, купівельна спроможність. Я кажу за тих пайовиків, особливо, які отримують орендну плату. Колеги, освітня субвенція – 77 мільярдів при потребі 105. Чому кажу при потребі? Тому що ви на 12 відсотків пропонуєте збільшити, але це збільшення тих працівників, які не є педагогічними. Якщо ми будемо виконувати всі законодавчі акти Кабінету Міністрів і збільшимо нашим вчителям, збільшимо освітянам нашим і педагогічним працівникам, потрібно ще за 20 мільярдів, фактично, потрібно 105. Це мінус 27 мільярдів, які будуть в місцевих бюджетах. Я вже не кажу про аграрний комплекс. Колеги, пропонують, з однієї сторони, розпочати земельну реформу, не закладають жодної копійки, з іншої сторони, говорять, що вона запуститься з 1 жовтня, але залишають програми про компенсацію вартості. Так я вам скажу, пані міністр, якщо ви подивитесь на програми, які були по компенсації вартості… по компенсації відсоткових ставок аграріїв, то ви побачити, що по цій програмі було закладено менше, і взяли цю компенсацію лише півтори тисячі товаровиробників. Ви тільки що говорите про те, навіщо програми, бо вони не доходять до людей, а в 4 рази збільшуєте, даже більше, цю програму по компенсації відсоткових ставок. Як же ви дійдете до цих людей, коли банки потребують застави, коли банки безпосередньо потребують роботу з тими товаровиробниками, які можуть звертатися до банків? Це не відшкодування. Подивіться інші…

а відшкодування вартості по відсотковим ставкам півтори тисячі. Колеги, давайте цей бюджет повернемо, тому що він побудований на старій ідеології, ви ж хочете будувати нову політику, ви хочете принести нову… Дякую. Я запрошую народного депутата Олександра Сергійовича Колтуновича від фракції "Опозиційна платформа – За життя". Будь ласка. Шановний головуючи, шановні народні депутати! Безумовно, нова політична платформа мала запропонувати нову економічну модель розвитку країни. Але що ми бачимо, коли ми аналізуємо Державний бюджет на 2020 рік? Це фактично той же бюджет, який був у 2019 році. Це перший момент. Всі ті невідкладні проекти законів, які нам розказували про те, що вони будуть створювати економічний стрибок, вони не сформовані і не визначені в цьому бюджеті і вони не показують, який соціальний ефект від цього. Натомість що ми бачимо – що є антисоціальні речі. Наприклад, якщо ми піднімаємо мінімальну пенсію на 74 гривні, аж на 74 гривні, з 1 січня 2020 року, натомість у нас урізаються субсидії значній кількості населення. Було 55 мільярдів стане 47,6 мільярда гривень. Але поясніть мені, які тарифи, на опалення, можливо гаряче водопостачання, можливо водовідведення, були знижені? Ні. Це означає, що люди будуть менше отримувати і зменшиться кількість субсидіантів і суми коштів. Наступний момент дуже важливий – що стосується бюджетної децентралізації. Насправді бюджетна децентралізація не відбулася і ми про це маємо чесно сказати. Оскільки, якщо ми рахуємо там з урахування кумулятивного коефіцієнту, якщо ми рахуємо питому вагу від зведеного бюджету, ми бачимо, що ця частка не збільшується. Натомість що ми бачимо в цьому бюджеті на 20-й рік? Що зменшується сума доходів місцевих бюджетів і міжбюджетних трансфертів. Я наголошую, це реальні цифри і вони є: 553 мільярди, стало 474 мільярди гривень. Ось вам і бюджетна децентралізація в цифрах. З одного боку, в нас є гасла, з іншого боку, цифри. На що я хотів би ще звернути увагу. Є досить такі серйозні речі. Наприклад, у проекті бюджету заплановано зменшення неподаткових надходжень аж на 14 мільярдів гривень. І лише 70 мільйонів гривень заплановано від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном. Ми тут в парламенті розглядали з вами один із невідкладних проектів законів, який якраз і був направлений на те, щоб навпаки збільшити ці кошти, і ми бачимо лише якісь в рамках бюджету 70 мільйонів гривень. Тобто ця цифра має бути реальною, обґрунтованою і виваженою. Далі, наступне. Зменшення суми надходжень рентної плати та плати за користування інших природних ресурсів. Це теж важлива складова. Також сума акцизного збору та податку на додану вартість з ввезених на митну територію України, яка має надійти до державного бюджету, становить 43 відсотки. Вдумайтесь, наскільки ми залежимо від імпорту товарів, які здійснюються в Україну. І на завершення, останнє, найголовніше. – зростання валового внутрішнього продукту. Такими темпами ми будемо йти ще досить довго, щоб вийти на рівень 2013 року. Ми вже порахували, що навіть якщо це буде плюс 40 відсотків, то ми все одно не вийдемо… Ми не вийдемо на докризові показники 2013 року, на ВВП у 183 мільярди. Ми пропонуємо повернути цей бюджет і запропонувати реальний бюджет, який буде, з одного боку, стимулювати пріоритетні сектори економіки, а, з іншого боку, забезпечувати соціальну справедливість

Доброго дня, шановні колеги! Доброго дня представники Кабінету Міністрів! Міністр фінансів! Сьогодні ми розглядаємо проект бюджету, і цей проект бюджету має як свої плюси, так і мінуси. Насправді, треба подякувати Міністерству фінансів за те, що в короткі терміни вони змогли підготувати для нас цей проект, це була важка робота. Особливо, зважаючи на те, що попередній уряд, фактично, провалив ті плани, які були заплановані на цей рік по надходженню пропозицій до бюджету. В цьому бюджеті я бачу дуже багато норм, які, насправді, нам дісталися якраз з розробки попереднім урядом. Зокрема, в цьому бюджеті ще є видатки, нам пропонується на Міністерство екології та природних ресурсів. Хоча ми вже як би ніби запланували міністерство об'єднати з Міністерством енергетики. Зокрема, я бачу те, що в бюджеті на Міністерство екології передбачені важливі речі, наприклад, як подолання наслідків екологічної катастрофи в басейні річки Тиса Закарпатської області, але в той самий час не передбачені дуже важливі видатки, які я прошу врахувати ці пропозиції міністра фінансів, звернути увагу на те, що цього немає. У травні місяці цього року Верховна Рада України прийняла Постанову про ліквідацію наслідків екологічної катастрофи у басейні річки Хомора і річки Случ. В цій постанові Верховна Рада України запропонувала Кабінету Міністрів звернутися до Президента до Президента України з тим, щоб Президент оголосив басейни цих річок зоною екологічної катастрофи і щоб у бюджеті на цей рік виділили відповідні кошти на подолання наслідків цієї екологічної катастрофи. В чому річ? З 2016 року в річку Хомора здійснюються промислові скиди нечистот, в результаті чого там 2016 року загинула вся флора, фауна. Цього року навесні ми отримали масовий мор риби в річці Случ у Баранівці, наприклад, зафіксували сплив риби 20 тонн, і і завдано збитків бюджету на 20 мільйонів гривень. У воді цій, за даними Держекоінспекції, є такі речовини, як ртуть, миш'як, перевищені дози металів, металів, кишкової палички у 20 тисяч разів. І ця вода тече з Хомори в Случ, попадає у будівлі українців, в Новоград-Волинському здійснюється водозабір повністю з річки Случ саме цією водою. І українці, діти в школах, у садочках п'ють саме цю воду… Дмитро Сергійович, дякую. Бондар Віктор Васильович. Батенко Тарас Іванович, депутатська група "За майбутнє". Шановний пане Голово, шановна Оксана Сергіївна, шановні члени уряду, парламентарі! Насамперед, друзі, ми хотіли б побачити у проекті бюджету бюджет прориву, бюджет стрибка. Наразі ми бачимо тільки, що бюджет поданий для нас по старих лекалах, по старих методичках, деяких показниках, це навіть бюджет, за певними розрахунками гірші показники, ніж ми бачили в бюджеті 2019 року. Ми пам'ятаємо заяву Прем'єр-міністра нашого технократичного уряду про те, що ми очікуємо стрибок економіки країни, зростання ВВП від 7 до 40 відсотків в наступному році. Ми розуміємо відсутність часу, ми розуміємо те, що потрібні напрацювання, врахувати всі нові податки, які ми приймаємо зараз в цьому залі, тому що вони не враховані, скажімо, податки від легалізації бурштину. Як був мільярд гривень, так він і зріс до 1 мільярд 100 мільйонів, і так і інші. Є час для цього. Але, звичайно, є певні моменти, які ми хочемо з вами разом обсудити. І ми хочемо, Оксана Сергіївна, щоб уряд і ви особисто, максимально дослухалися до пропозицій всіх груп і фракцій, і кожного народного депутата в цьому залі. Звичайно, що уряд заявляє про те, що він хоче піднімати прожитковий мінімум, і нам здається, чітко треба прописати цей прожитковий мінімум, який він має бути, фіксований. А не просто загальна фраза, на жаль, белетристична в цьому проекті бюджету про те, що Кабінет Міністрів України доручає здійснити категоричний підйом

бюджетом розвитку України. Ми не бачимо суттєвої підтримки підприємств АПК, ми не бачимо коштів від проведення земельної реформи. Ми не бачимо в цьому проекті бюджету, в першому читанні, надходження додаткові від митниці, митних платежів. Так ми кажемо стоп контрабанді на митниці, чи ми нічого поки що не враховуємо від того, що контрабанда на митниці буде все-таки зупинена? Ми хочемо також розуміти глибину проведеної децентралізації, яка має завершитися в 2020 році. і як це відобразиться на фінансових показниках малих міст і містечок, і на селі.

Оксана Сергіївна, якщо ми забираємо соцекономрозвитку, який теж йшов на малі містечка і села, то давайте додамо до Державного фонду регіонального розвитку, ми ж даємо це Дайте 10 секунд завершити.

дякую за цю можливість обговорити бюджет. Я думаю, що перед нами є велика робота з удосконалення і доопрацювання, ми добре розуміємо, що поданий проект бюджету, він великою мірою відображає роботу попереднього складу уряду. І ми вочевидь ще маємо побачити, яким направду буде бюджет на 2020 рік у виконанні, власне, нового уряду. Ми зараз вдячні за те, що в новому бюджеті, зокрема, враховані збільшені видатки на оборону. Хоча ми хочемо побачити, як вони будуть використовуватися. Збільшення видатків на антикорупційні органи, що теж є позитивним. Але хочемо побачити фінальний бюджет. І перед тим, як побачимо фінальний бюджет, я би хотіла задати декілька запитань Міністерству фінансів з приводу освіти. Ми вже чули багато про те, що нам необхідно піднімати видатки на освіту. Ми бачимо, що в проекті бюджету, в принципі, видатки на освіту дещо зросли. Ми бачимо зростання близько 11 відсотків на освітню субвенцію, 5,5 – на вищу освіту. Але я думаю, що питання, яке найбільше цікавить освітян з середньої школи, є таким. 10 липня 2019 року Кабінетом Міністрів попереднім була прийнята постанова, яка передбачала суттєве підвищення зарплат для всіх освітян до 70 відсотків за окремими категоріями. Я розумію, що виконання цієї постанови означало би майже 22 мільярди додаткових видатків на освіту з боку держави. На сьогодні ми бачимо, що ця ця постанова не врахована в розрахунку бюджету. Але разом з тим ця постанова також не є скасованою. І вочевидь, що хотілось би почути, це відповідь на питання, якою буде доля цієї постанови: чи вона буде скасовуватися, чи вона буде реалізовуватися. Зі свого боку скажу, що ані повне скасування, ані повна реалізація не вирішить питання несправедливості в оплаті праці вчителів. І вочевидь, нам треба шукати інші підходи для більш прозорого і зрозумілого утворення зарплати для вчителів. І я би хотіла запросити до продуктивного діалогу парламент та уряд в цьому питанні. Друге питання, яке в мене є до уряду, стосується видатків на університети. Я вітаю пропозицію уряду щодо створення окремої статті "Видатки розвитку у вищій освіті". 250 мільйонів гривень закладається за цією статтею в Державний бюджет. Окрема стаття на розвиток – це є позитивно, але що мене дивує – що при цьому видатки розвитку фактично скорочуються в два рази порівняно з тими, які були зашиті в загальний обсяг видатків на вищу освіту минулого року. На цей рік у 2019 році було 475 мільйонів зашито у видатках держзамовлення на видатки розвитку, тому мені здається, цю суму варто би було збільшити. І останнє питання – яке стосується науки. 526 мільйонів виділяється на Національний фонд досліджень, що є добре, це вдвічі більше, ніж минулого року. Звичайно, що науковцям треба більше. І ця сума є, і вона закладається у загадковий… у фонд Президента з питань наукових досліджень. У цьому році жодної копійки цього фонду, які були закладені – 1 мільярд, не було використано. Науковці дуже активно… ГОЛОВУЮЧИЙ. Дайте 10 секунд завершити. Науковці активно критикували виділення видатків на науку в окремий фонд Президента. І мені незрозуміло, чому ця статті видатків залишається замість того, щоби перекинути всі ці гроші… Дякую за увагу. Олексій Гончаренко, "Європейська солідарність", північ Одещини. Шановні друзі, що ми з вами всі маємо з цим проектом Державного бюджету на наступний рік? Саме головне – це повна невідповідність риторики влади і реальності, яка закладається в Державний бюджет. Давайте подивимося, що нам каже Прем'єр-міністр, що в нас попереду економічне зростання і ривок:

Перше, що ми вже не можемо зрозуміти. Давайте подивимось далі. Нам казав в своїй передвиборчій програмі Президент Зеленський, що він обіцяє гідну зарплату вчителю та лікарю. Що ми бачимо в реальності? Реально нема жодного зростання зарплати ані вчителя, ані лікаря. В лікаря трішки більше інфляції, видатки на освіту фактично на рівні інфляції підвищуються, без жодного зростання. Більше того, в липні місяці уряд прийняв постанову, якою затвердив нову тарифну сітку для освітян, яка передбачала суттєве зростання зарплати вчителів. І сьогодні нам пропонують, як ви думаєте, скільки грошей закласти на виконання цієї постанови? Нуль. При тому, що постанова не відмінена. Якщо ви не хочете виконувати її, так відміняйте, а якщо не відміняєте, так виконуйте! Я хочу нагадати, як "зелена" команда обіцяла 4 тисячі доларів зарплату вчителям. Що ж я бачу, що ви дали добрий урок вчителям про те, як можна обманути людей. І це є абсолютно неприпустимим. А на що ж є гроші? На освітян грошей немає, на важливі речі немає грошей, а на що ж вони є? А є зростання на Офіс Президента будь ласка. Є зростання на Генеральну прокуратуру – будь ласка. Є зростання, нам казали, ми створюємо нові міністерства, оці "міністерства-франкенштейни": енергетики та екології, економіки та АПК, ветеранів та окупованих територій, щоб зекономити на чиновниках. А де ж ця економія в проекті бюджету? Де зменшення видатків на уряд хоч на одну гривню, покажіть його. Його немає. І це є реальність, яку сьогодні нам, фактично, демонструють в цьому бюджеті, що є одна реальність в телевізорі і буде абсолютно інша реальність в холодильнику у людей. І я хочу, щоб ви зрозуміли, що рано чи пізно холодильник переможе це безкінечне реаліті-шоу, яке ви влаштовуєте. Тому, поки не пізно, схаменіться, внесіть нормальний бюджет, де є підтримка села, де є підтримка освітян, всього того, чого ви сьогодні позбавляєте країну. Ганьба! Прошу записатись на виступи від народних депутатів.

В проект нового бюджету заложена ціла купа нових видатків, в тому числі видатки на вибори народних депутатів. Варто зазначити, що ми оновили склад ЦВК фінансування нових видатків на вибори народних депутатів є дуже важливою складовою частиною. Також варто зазначити, що новий проект бюджету, з позитивних сторін, виділяє за останні роки рекордну суму грошей на дорожній фонд. Дорожній фонд є одним з з головних фондів, тому що фінансування в інфраструктуру, кожна гривня, інвестована в інфраструктуру, повертає 3 гривні у бюджет у вигляді різних надходжень з абсолютно різних сфер. Також варто зазначити, що досить суттєво видатки збільшені на оборону. Оборона держави саме в умовах війни є одним з головних чинників, що ми маємо фінансувати, тому що, що б не сталось, ми маємо пам'ятати, що в державі є війна. Щодо побажань, я… Одне з моїх головних побажань, щоб все-таки були збільшені видатки на інфраструктуру, тому що насправді дорожній фонд у нас наразі в жалюгідному стані. Це може зрозуміти кожен народний депутат, коли наступного тижня буде їхати на свій округ. Дякую. Саврасов Максим Віталійович, фракція "Європейська солідарність". Княжицький Микола Леонідович. Шановні друзі, я вам хочу розказати одну особисту історію. Історія ця стосується Святослава Вакарчука, який зараз є в цьому залі. А вперше я побачив Святослава Вакарчука, коли він був маленьким хлопчиком в таборі Львівської Малої академії наук. Тому що Львівською Малою академією наук керував його батько – блискучий фізик і колишній міністр освіти – Іван Вакарчук. А я займався в Малій академії наук, як і дуже багато молодих людей, яким ця Мала академія наук насправді дала путівку в життя, допомагала структурно мислити, займатися наукою, перемагати на конференціях і олімпіадах. Коли я відкриваю цей бюджет і бачу, що на Малу академію наук зменшено фінансування на 27 мільйонів гривень, я не розумію чому. Це не такі великі гроші. Ці малі академії наук є по всій Україні, вони фінансуються місцевими бюджетами. Але з центрального бюджету діти можуть їхати на олімпіади, конференції за кордон, отримувати спеціальне навчання! Все це зменшено і викреслено з бюджету. Зменшено і викреслено з бюджету такі самі 30 мільйонів фінансування на Український інститут книги. Що робить Український інститут книги? Крім того, що він купує книжки для бібліотек, він проводить програму "Українська книга", яка повинна підтримувати українських талановитих авторів. Він сприяє перекладам української літератури за кордон, він підтримує участь України у Франкфуртському ярмарку. От зараз відбувається львівський книжковий ярмарок, точно такий самий "київський Арсенал" відбувається. Це все робить Український інститут книги. Фінансування Українського інституту книги зменшено на 30 мільйонів. Натомість, коли я бачу, що 26 мільярдів виділяється на Раду національної безпеки і оборони, – і так, пані Маркарова, окремим рядком, і розумію, що Головою Ради національної безпеки і оборони є Президент України, тобто це кошти, які по суті поступають в його персональне і особисте розпорядження, єдине, що мені залишається – якщо уряд хоче зменшити ці невеликі видатки на культуру і освіту, на Малу академію наук і Інституту книги. Звернутися до Президента України і попросити вас: пане Президенте, я розумію, що ви думаєте, що за вас голосували ті, хто дивиться телевізор, але серед них було багато і тих, хто читає книжки і хоче, щоб їхні діти мали нормальну освіту. Через те я прошу повернути видатки на Інститут книги, на Малу академію наук і дитячу освіту. Дякую. Дякую. Хвилина на репліку Включіть мікрофон заклик до того, щоб у бюджеті було збільшено фінансування на Малу академію наук. Як людина, яка сама пройшла цю важливу школу, я впевнений, що тут багато людей і в залі, які знають, що це таке. Це невеликі гроші порівняно з тими сумами, якими ми оперуємо. Я дуже прошу Міністерство фінансів до цього з увагою віднестись. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Час для обговорення вичерпано. Слово надається для заключного слова міністру фінансів України Маркаровій Оксані Сергіївні. Шановні колеги, дуже дякую вам за те, що сьогодні ми пройшли процедуру представлення. Дуже дякую за всі висловлені зауваження, побажання, критику, конструктивну і не дуже. активну роботу над бюджетом. Прошу тільки пам'ятати, що бюджет – це фінансовий документ. Цей бюджет повинен бути реалістичним. Наш дефіцит, тобто коли ми витрачаємо більше ніж заробляємо, – це та проблема, яка закінчиться потім зменшенням якихось видатків. насправді наша задача зробити так, щоб не на один рік збільшити зарплати і потім знову загнати Україну в кризу, а для того, щоб розвинути економіку, щоб це збільшення і освіти, і медицини, і зарплат, і пенсій, на які заслуговують наші пенсіонери, щоб воно було стійким і щоб воно було на багато років. Тому велике прохання підтримувати всі економічні законопроекти, концесію, приватизацію – все, що не голосувалось попередні багато років, тому що саме це дасть можливість від 3 відсотків, які закладені зараз у цьому бюджеті, який міститься на макропрогнозі травня 19-го року, перейти до 5 відсотків, які можуть стати реальністю вже в 20-му році. Дякую. Дякую. Шановні колеги… Одну хвилинку. Представлення проекту Закону України про Державний бюджет України на 2020 рік завершено. Відповідно до статті 154 Регламенту Верховної Ради України проект Закону України про Державний бюджет України на 2020 рік вважається прийнятим Верховною Радою для подальшої роботи. Дякую. Переходимо до наступного питання порядку денного. Шановні колеги, ми переходимо до проекту Постанови про внесення змін до календарного плану проведення другої сесії Верховної Ради України дев'ятого скликання, це невеличке питання, (реєстраційний номер проекту 2158). Я хочу попросити вас підтримати розгляд його за скороченою процедурою. Шановні колеги, будь ласка, займіть місця для голосування. Ставиться питання про розгляд за скороченою процедурою (реєстраційний номер проекту 2158) про внесення змін до календарного плану проведення другої сесії Верховної Ради України дев'ятого скликання. Прошу підтримати. Будь ласка. Голосуйте.

За-207 Рішення прийнято. Я запрошую до слова голову Комітету з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України Кальченка Сергія Віталійовича. Будь ласка, Сергій Віталійович. Шановна президія, шановні народні депутати, на ваш розгляд пропонується проект Постанови (реєстраційний номер 2158) про внесення змін до календарного плану проведення другої сесії парламенту дев'ятого скликання, який був внесений народними депутатами членами регламентного комітету. Розглянувши пропозицію Голови Верховної Ради України, України, це був лист від 19 вересня, щодо необхідності розгляду парламентом низки законопроектів, які були визначені Президентом як невідкладні, та внесення змін до календарного плану, що передбачають з 2 до 4 жовтня проведення пленарних засідань, а тиждень з 7 по 11 жовтня – роботу в комітетах, комісіях, депутатських фракціях і групах, комітет на своєму засіданні сьогодні, 20 вересня, прийняв рішення внести на розгляд парламенту народними депутатами членами комітету проект цієї Постанови реєстраційний номер 2158 і прийняти його за основу та в цілому. Прошу підтримати. Дякую за увагу. Дякую, Сергію Віталійовичу. Скажіть, будь ласка, чи є необхідність обговорювати це? (Шум у залі) Є. Будь ласка, запишіться: два – за, два – проти. Будь ласка, народний депутат Брагар Євген Володимирович, політична партія "Слуга народу". 11:32:47 БРАГАР Є.В. Прошу передати слово голові фракції Арахамії Давиду.

до календарного плану. Фактично ми погоджували це на робочій групі і цей план, на мій погляд, дає нам нормальні умови для роботи, щоб пропрацювати бюджет в комітетах, ці правки, які до другого читання були надані. І тому вважаю, в тому числі є час в комітетах і попрацювати, і прийняти, згідно нашого законодавчого плану, всі закони, які є. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Давид Георгійович. Будь ласка, наступний доповідач… Олексій Гончаренко, фракція "Європейська солідарність", північ Одещини. Шановні друзі, знаєте, нам зараз хочуть сказати, що це для бюджету, ще для чогось. Це все неправда. Для бюджету часу достатньо до 15 жовтня. І в нас якраз є сесія з 7 по 10. Це неправда. Про що ж іде мова? Дуже хочеться взяти владу в Києві. І щоб призначити вибори на 8 грудня, треба встигнути прийняти закон, той самий Закон про столицю, з наступом на місцеве самоврядування, зі знищенням місцевого самоврядування до 8 жовтня. Ось дуже проста логіка. І плювати вони хотіли на те, що з 2 по 4 жовтня, коли вони пропонують провести сесію, планується Парламентська асамблея ОБСЄ, Парламентська асамблея Ради Європи, це не має жодного значення. Бо треба взяти в руки гроші – 56 мільярдів міського бюджету міста Києва. І тут, це ж, справді, буде "зелена" перемога. І тут треба все: наплювати на календарний план, поміняти дати, зробити все, що завгодно. А розкажуть, що це для людей, це ж для людей, бо люди хочуть, щоб швидше депутати прийшли на роботу. Я розповів вам тільки що, що відбувається тут насправді. Насправді, відбувається просто брутальний договорняк, щоб взяти владу в місті Києві, не чекаючи нормальних чергових виборів, не поважаючи волю киян, не поважаючи принципи європейські. І так вони будуть тасувати тут що завгодно. Вибачте, друзі, це не політика, це якась "зе-політика". Будь ласка, запрошую до слова народного депутата Дмитра Валерійовича Лубінця, депутатська група "За майбутнє". Шановна президія! Шановні колеги! Я вас вітаю, третій тиждень ми працюємо, третій календарний план ми голосуємо. знаєте, у нас хоч в чомусь є прогрес. Я звертаюсь до вас, дійсно, саме на цей тиждень, коли ви пропонуєте поставити на голосування і працювати в цій сесійній залі, випадають сесія Парламентської асамблеї ПАРЄ, туди повинні поїхати 24 народних депутати з цього залу. Я вас закликаю, якщо ми кажемо про системну роботу, то це планування. Якщо ми кажемо про захист національних інтересів на міжнародній арені, то це в першу чергу ПАРЄ. Так само повинна бути наша делегація і в ОБСЄ. Давайте, щоб не перетворювати знову ж таки на посміховисько український парламент, бо комусь щось захотілось, переставити один тиждень на інший, і просто парламент по вказівці бере це і голосує. Тому закликаю вас, ми живемо, принаймні поки що, в парламентсько-президентській республіці, а не навпаки. Ми не будемо підтримувати і голосувати за зміни календарного плану. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Єдине, якби ви подивилися в цей план, нічого не змінюється, просто три дні з комітетів переноситься на пленарні. Ія просто не розумію, яка різниця,

Колеги, міняти комітети на засідання в пленарному дещо неефективно. Минулого, буквально, вчора, ми з вами були свідками ситуації, коли залом банально зманіпулювали, дуже необхідний про дуже необхідний законопроект, який би мав, дав, розгрузив роботу слідчих органів, скасувавши правки Лозового і давши НАБУ повноцінну можливість працювати, і боротися з корупціонерами, через недоопрацювання, через турборежим голосування було зірвано, і ми втратили шанс на якісну роботу. Тому закликаємо, логіка планування: спочатку комітети, далі прийняття в залі. віз перед кобилою, віз не поїде. Величезне прохання, не забирайте у ваших депутатів, у ваших колег по фракції можливість розібратися в законах. Турборежим спрацьовує лише тоді, коли турбіна нормально пропрацьована і прочищена. Інакше ламається так, як вчора. Тому ми проти, план треба виконувати. Дякую. Більше немає в мене людей записаних. Шановні колеги, я попрошу зайняти місця, ми переходимо до голосування. Готові до голосування? Ставиться на голосування проект Постанови про внесення змін… Ставиться на голосування проект Постанови про внесення змін до календарного плану проведення другої сесії Верховної Ради України дев'ятого скликання (реєстраційний номер проекту 2158). Я прошу всіх депутатів підготуватися до голосування. Прошу голосувати і підтримати, будь ласка.

Переходимо до наступного питання. Шановні народні депутати, згідно пункту 35 частини першої статті 85 Конституції України, статті 8 Закону України "Про Регламент Верховної Ради України" Керівник Апарату Верховної Ради України призначається на посаду Верховної Ради України. Відповідно до статті 8 Закону України "Про Регламент Верховної Ради України" кандидатуру на посаду Керівника Апарату Верховної Ради України визначає і пропонує у Верховній Раді Голова Верховної Ради України. На ваш розгляд вношу пропозицію про призначення Керівника Апарату Верховної Ради України Штучного Вячеслава Васильовича. Пропоную наступний регламент розгляду питання: виступ кандидата на посаду – до 3 хвилин, виступ голови комітету – до 2 хвилин, виступи від депутатських фракцій і груп – до 18 хвилин. Після цього прийняття рішення. Якщо не заперечуєте, пропоную працювати за таким алгоритмом. Дякую. Переходимо до розгляду питання. Слово надається… Переходимо до розгляду питання. Слово надається… (Шум у залі) Кадрові питання не включаються голосуванням. За процедуру ви хочете проголосувати? Без обговорення? Дякую. Прошу підтримати та проголосувати, без обговорення. Дякую. 307 – за, проти – 7, 18 – утримались. Рішення прийнято. Я вітаю голову…

Шановні колеги, пропонується, у нас… Я зрозумів. Добре-добре. Була пропозиція без обговорення. Добре. Шановні колеги, якщо немає заперечень, пропоную поставити Постанову про призначення про призначення на посаду Керівника Апарату Верховної Ради України Штучного Вячеслава Васильовича. Так? Немає заперечень. Ставлю на голосування і сподіваюсь, що результати будуть такими самими. Прошу підтримати та проголосувати.

За-340 Рішення прийнято. Я ще раз всім дякую за позицію. І, фактично, два рази ми призначали керівника Апарату. Я вам ще раз дякую. Переходимо до наступного питання. Шановні колеги, я пропоную змінити порядок розгляду питань та перейти до питань, які стоять та підготовлені до другого читання. Скажіть, будь ласка, чи є заперечення в залі? Ні. Тоді пропоную перейти до розгляду питання 1085-1. Це проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав споживачів фінансових послуг. Немає заперечень, тоді переходимо до розгляду цього питання. Слово для доповіді надається заступнику голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Дубінському Олександру Анатолійовичу. Шановні колеги, доброго дня! До вашої уваги законопроект 1085-1, це друге читання Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо захисту прав споживачів фінансових До законопроекту надійшло майже 44 пропозиції від народних депутатів – мої, Бєлькової, пані Южаніної та пані Кондратюк. З цих поправок 31 врахована, 11 відхилені та дві для обговорення ми зараз винесемо в зал і обговоримо. На жаль, поправки пані Кондратюк надійшли вже після засідання та не були розглянуті комітетом, тож вони пропонуються до обговорення та визначення щодо підтримки або відхилення це поправка 16 після рядка 63 таблиці та поправка 32, 156 рядок таблиці, якщо ви зараз передивляєтеся текст до законопроекту. Що ми пропонуємо щодо другого читання? Узгодження тексту законопроекту із текстом прийнятого на минулому тижні Закону про вдосконалення регулювання ринків фінансових послуг, тобто СПЛІТ. І, зокрема, на прохання Національного банку та Мінфіну вносимо прискорювачі для набрання чинності деякими відповідними положеннями, уточнення щодо електронної комерції, співвідношення і механізми, запропонованими у першому читанні нормами щодо електронної форми договорів. І на прохання представників бізнесу дещо збалансували деякі визначення та механізми, зокрема визначення орієнтовної вартості послуг, уточнили процедуру поширення інформації, провели техніко-юридичне вдосконалення редакції. Особисто можу додати, що ми зобов'язали такі компанії, які надають фінансові послуги, чітко інформувати клієнтів про вартість цих послуг, і надавати інформацію про вартість послуг третіх осіб, яких вони залучають до процесу надання фінансової послуги: це страхові компанії, це нотаріуси, це всі комісійні, які враховуються або не враховуються під час видачі кредиту або під час його погашення. Дискутували ми й можливість включити в договір про фінансову послугу можливість відшкодування неповної і використання, це стосується страхових компаній. Але, порадившись з ГНЕУ і передивившись директиви ЄС, виключили цю поправку. І зараз не можна буде буде вимагати у користувача фінансової послуги, якщо він захоче достроково перервати свій договір з фінансовою компанією або банком, вимагати його погашення невикористаних вартості послуг. правках пані Кондратюк коротко проговорити. Тому що ми пропонуємо викласти Закон "Про рекламу" в цьому законі в такій формі, щоби не було недобросовісної реклами. Тобто ані фінансові компанії, ані особи особи юридичні та фізичні від імені фінансових компаній не можуть надавати нечесну рекламу щодо фінансових послуг. Отже, прошу підтримати та проголосувати. Дякую. Шановні колеги, переходимо до обговорення відхилених правок. Правка номер 1, Южаніна Ніна Петрівна. Наполягаєте? Включіть, будь ласка, мікрофон. Шановні колеги, шановний пане доповідачу, ви знаєте, що ми цей законопроект розглядали восьмим скликанням, і ми його відправили на повторне друге читання. Було ряд висловлено зауважень, в тому числі і від представників від бізнесу, від фінансових установ. І воно стосувалося, це зауваження, саме розміру штрафів, які застосовуються до фінансових установ і до фізичних осіб-підприємців, які надають такі послуги споживачам. І саме вилка штрафів викликала найбільше тоді запитання. А хто ж буде встановлювати цю вилку, якщо нижня і верхня межа відрізняються вдвічі: 50 і 100 розмірів мінімальних заробітних мінімуму; 300 і 600 розмірів мінімуму? Я говорила про це на засіданні комітету, ми маємо врахувати і убезпечити від корупційних дій саме фінансових установ при застосуванні штрафів. Яка була позиція комітету? Ми відхили цю поправку, тому що вважаємо за необхідне залишити за регуляторами фінансових ринків можливість дискреції, по-перше. А, по-друге, Закон про захист споживачів фінансових послуг, він надає широкі можливості споживачу затребувати інформацію, отримувати її в електронному, паперовому вигляді, вимагати надання чіткого переліку послуг і ми вважаємо, що забезпечення дискреції при накладанні штрафних санкцій дасть можливість більш гарно контролювати надання такої інформації, тому що, якщо це не буде зроблено в перший раз, то в другий раз просто регулятори зможуть більш жорстко підійти до фіксації та накладання штрафів за такі порушення. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Ви наполягаєте на голосуванні? Не наполягаєте. Дякую. 2-а правка, Южаніна. Наполягаєте. Шановні колеги, послухайте, будь ласка. Тільки що доповідач сказав, що дискреція – це добре. Я вперше насправді таке чую, щоби ми органам надавали можливість визначати самим на підставі якихось видуманих критеріїв щодо того, який розмір штрафу має бути застосований. І тому моя 2 поправка стосувалася іще навіть періоду повторного штрафу – протягом року. Якого року? Від першого порушення чи протягом календарного року? Всього-на-всього треба було уточнити календарного року, але ця поправка також чомусь не врахована. щодо дискреції і щодо календарного року або протягом року. Ще раз повторю, споживач фінансових послуг зараз у спілкуванні з фінансовою установою або небанківською фінансовою установою нічим не захищений, тому до нього відносяться: не подобається – йди до саду. Тому ми вважаємо, що дискреція забезпечить права споживачів фінансових послуг в цьому випадку, тому що фінансові установи мають знати, що або ти надаєш інформацію, або будеш отримувати штрафи. Це моя важлива… вважаю, що це важливо зараз. Ніна Петрівна, наполягаєте на голосуванні? Дякую. Правка номер 3, Южаніна. Наполягаєте? 11:51:06 ЮЖАНІНА Н.П. Шановні колеги, ну, це ж знову штрафи. Невже ви погоджуєтеся з тим, що вам обґрунтовує пан Олександр? Як це можна, протягом календарного року і протягом року, тобто взагалі якийсь в залежності чи якийсь споживач до мене звернувся, чи в залежності від чого буде визначатися, коли буде розглянуто і чи буде це вважатися повторним порушенням? Ну, ви самі собі протирічите, мені здається. Тому я не пропоную далі голосувати по моїм поправкам. Тому що якесь тут упереджене відношення. Замість того, щоб навести однозначне тлумачення, ми даємо можливості дискреції. Ніна Петрівна, я щодо упорядженості. Ми підтримали правки ваші щодо уточнення інформації, яка надається споживачеві, це правка номер 5; правка номер 18 щодо уточнення інформації, яка розкривається для споживачів стосовно акцій та корпоративних частот; і уточнення – це правка номер 35 – кого саме перевірятиме Нацкомцінпаперів з метою захисту прав споживачів. Тому про упередженість говорити не треба. Дякую. Ніна Петрівна, я правильно зрозумів, що подальші ваші правки ми можемо не обговорювати? Дякую. Правка номер 16, Кондратюк. колеги, ця правка стосується лише змін і інформування, і реклами споживачів про фінансові послуги. Не входячи в… і абсолютно підтримуючи доповідача з приводу самих змін щодо законі і про інформування, і рекламу, я все ж таки би просила внести такі самі зміни до профільного Закону "Про рекламу", статті 24, який регулює абсолютно всю рекламу, всі заборонені методи або навпаки дозволені методи, всі послуги рекламні, а також товари і послуги. Тому, не входячи в дискусію і підтримуючи в принципі мову закону, все ж таки просила б підтримати мою поправку і внести такі самі профільні зміни в профільний Закон "Про рекламу" в статті 24, який є предметом відання гуманітарного комітету нашого. Дякую. О.А. Щодо правки номер 16. Я її пропоную відхилити, тому що це правка про рекламу. Я поясню чому. Тому що обмеження щодо поширення інформації, там йдеться про обмеження поширення інформації, яке може відбуватися тільки за дозволом фінансової установи. Це порушує право громадян на отримання інформації. Перше. Там є такі поняття як неповна, неточна та недостовірна – а це оціночні поняття. І я вважаю, що це теж не може бути в законі. І ця норма, головне, суперечить законодавству України у сфері здійснення журналістом професійної діяльності. А щодо правки номер 32, яка пропонує зміни статті 24 Закону "Про рекламу", це треба обговорити, тому що це ґрунтовне питання дуже, і воно може призвести до розбалансування законодавства. Тобто ми можемо проголосувати цю правку, але мені здається, що вона дуже змінить законодавство, яке існує щодо реклами. Пане Олександре, я якраз не вступаю з вами у дискусію. Точно ці самі зміни, які ви пропонуєте комітетом, їх просто треба внести і в ваш закон, і в профільний Закон "Про рекламу". Точно те все, що ви виписали, що стосується реклами банківських послуг, де вони дозволені, де вони заборонені. Але є профільний закон, де виписано все-все-все, що є про рекламу, щоб не було колізій. Тому що, якщо будуть контролюючі органи звертати на ваш закон, вони скажуть: немає цього всього в рекламі. І навпаки, якщо будуть звертати в рекламі, вони кажуть: немає нічого, що стосується банківських послуг. Це не є, це просто щоб зняти колізію потім у виправлених всіх цих законах.

Прошу підготуватись до голосування. (Шум у залі) Ні, зараз 16. 16-а відхилити. Наполягаєте на голосуванні? Прошу визначатись та голосувати.

Щоб це було так, як фінансові установи, також і рекламодавці. А рекламодавцями можуть бути, як рекламні, креативні і комунікативні агентства. Ви просто пропускаєте тоді великий прошарок тих людей, які саме надають рекламні послуги, які відповідають за зміст реклами і так далі. Тому я просто би просила уточнити, що можуть бути, право надавати також і фінансові послуги, є особи, що виступають рекламодавцями та їх замовниками. От і все. Два слова. Шановні колеги, Олександр Анатолійович пропонує підтримати цю правку. Прошу підтримати та проголосувати. Дякую. За – 262, правка номер 32 прийнята. Шановні колеги, ми розглянули всі правки, які були відхилені комітетом. Тому пропоную перейти до голосування. Ставлю на голосування для прийняття в другому читанні та в цілому проекту Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав споживачів фінансових послуг (реєстраційний номер 1085-1). Прошу підготуватись до голосування. Шановні народні депутати! Дмитро Соломчук! Дякую. Прошу підтримати та проголосувати. Почекайте, почекайте, не включайте, почекайте, почекайте, почекайте! Народні депутати, ви готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати.

За-309 Проти – 0, утримались – 15. Закон прийнято в цілому. Дякую. Шановні колеги, в нас залишилась буквально хвилина до… З процедури Герасимов. Геращенко Ірина Володимирівна. за той чи інший законопроект. Просимо вас просто закликати залу голосувати і визначатися, але не нав'язувати думку щодо того чи іншого закону. Дуже дякуємо. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Ірино Володимирівно. Я сподіваюсь, що у Верховній Раді дев'ятого скликання, як і в попередніх, буде зберігатися право свободи слова, і воно теж розповсюджується і на президію. Дякую. Шановні колеги, оголошується перерва до 12:30. Прошу не запізнюватись. Дякую.